Колеги, предлагам на Вашето внимание Програмата за работа на Народното събрание за 22 и 23 юли 2021 г.: „1. Проект на решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и шестото народно събрание. Вносители – Тошко Йорданов и група народни представители. 2. Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на Лесопарк „Росенец“, в района на нос Чукалята, град Бургас. Вносители – Албена Върбанова и група народни представители. Проект на решение за създаване на Временна комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с подслушване и следене на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията. Вносители – Николай Хаджигенов и група народни представители. 4. Проект на решение за създаване на Временна комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните 5 години. Вносители – Мая Манолова и група народни представители. 5. Изслушване на Бойко Рашков, служебен министър на вътрешните работи, и Янаки Стоилов, служебен министър на правосъдието на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно внесено искане за предсрочно прекратяване мандата на главния прокурор Иван Гешев. Вносители – Николай Хаджигенов и група народни представители.“ Това е Проектът на програма на база на постъпилите предложения във вчерашния ден. Моля, гласувайте!

Благодаря Ви, госпожо Председател. Предлагам БНТ 1 и БНР да предават пряко днешното заседание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Обратно процедурно предложение? Няма. Моля, режим на гласуване.

Моля, режим на гласуване. Гласували 199 народни представители: за 163, против 19, въздържали се 17. Предложението е прието. Моля, камерите на БНТ и на БНР да бъдат включени. Преди да пристъпим към точка първа от нашия дневен ред, ще Ви изчета няколко съобщения. Постъпили законопроекти и проекторешения на 21 юли 2021 г.: Законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ. Вносители – Мая Манолова-Найденова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната властта. Вносители – Христо Иванов и група народни представители. Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители – Мая Манолова-Найденова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Вносители – Николай Хаджигенов и група народни представители. Законопроект за възрастните хора. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана. Вносители – Николай Хаджигенов и група народни представители. Проект на решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилника за организацията и дейността на Четиридесет и шестото народно събрание. Вносители – Тошко Йорданов и група народни представители. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2020 г. – 21 юли 2021 г. Вносител – Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на Лесопарк „Росенец“, в района на нос Чукалята, град Бургас. Вносители – Албена Върбанова и група народни представители. Проект на решение за създаване на Временна комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните 5 години. Вносители – Мая Манолова-Найденова и група народни представители. Проект на решение за създаване на Временна комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с подслушване и следене на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от от опозицията. Вносители – Николай Хаджигенов и група народни представители. Колеги, законопроектите все още не са разпределени, тъй като липсват комисии, на които това да бъде направено. В първия възможен момент те ще бъдат разпределени, както и качени на интернет страницата на Народното събрание.

за органите и членовете на органите, чийто мандат е изтекъл или предсрочно прекратен, за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство: Избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – девет членове, включително председател, заместник-председател и секретар. Избор на председател и членове – четирима, на Комисията за защита на личните данни. Избор на член на Висшия съдебен съвет за прокурорската колегия. Избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Избор на инспектори – десет, в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Избор на председател и член – сектор „Енергетика“, на Комисията за енергийно и водно регулиране. Избор на член на Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Избор на управител на Справка за органите и членовете на органите, чийто мандат изтича през настоящата сесия, за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство: Избор на подуправители – двама, на Българската народна банка, ръководещ управление „Банково“ и управление „Емисионно“. Избор на управител на Националния осигурителен институт. Избор на съдия в Конституционния съд. Избор на председател и членове на Фискалния съвет – петима, включително председател. Справка за неконституирани органи, за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство: Избор на председател и членове – шест, на Националния съвет за българите, живеещи извън Република България. Република България. На 14 юни 2021 г. е постъпило заявление от Илко Димитров Желязков, с което на основание чл. 34в, ал. 6, т.1 от Закона за специалните разузнавателни средства е отправил искане за предсрочно прекратяване на правомощията му като заместник председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

След малко започва заседанието на Висшия съдебен съвет, на което ще бъде разгледано искането за дисциплинарно производство срещу главния прокурор Иван Гешев. Това е един изключително важен политически факт, който налага Народното събрание да вземе отношение. Факт е – и аз в нормални обстоятелства не бих коментирал тази тема, защото е факт, че става дума за процедура, която тече пред независим орган на съдебната власт – Висшият съдебен съвет. Висшият съдебен съвет обаче е органът, който трябва да гарантира независимостта на съдебната власт. Когато имаме състав на Висшия съдебен съвет, който не гарантира независимостта на съдебната власт, а е главен изпълнител на поставянето ѝ в зависимост, това налага останалите власти в защита на Конституцията и републиката, да не стоят равнодушни. В този смисъл това, което искам да кажа, е, че ние нямаме никакво съмнение в оправдаността на това искане и подкрепяме действията на министъра на правосъдието.

Това, което искам да кажа, и то трябва да се чуе в тази зала, е, че когато говоря с такава сигурност, че подкрепяме и смятаме, че то е оправдано, имам предвид един конкретен текст, който, мисля, че всеки човек със здрав разум може да си отговори на въпроса дали е приложим към Иван Гешев, и това е текстът на Конституцията, който въвежда като основание за освобождаване на магистрати, включително действия на главния прокурор, чета: „Действия, които накърняват престижа на съдебната власт“. Искам да Ви попитам с ръка на сърце като български граждани и патриоти – какъв престиж, какъв престиж, боже мой, има българската съдебна власт, особено българската прокуратура, особено главният прокурор, че ние имаме няколко произнасяния на Европейския парламент, уважаеми колеги, конкретно за бездействия на главния прокурор, че България е под три мониторинга и последният доклад отново ни напомня проблема с ненаказуемостта и безотговорността на главния прокурор. ще повторя това, което казах вчера, че България стана обект на безпрецедентна интервенция в нашия суверенитет, преди всичко правосъден суверенитет, защото правосъдният суверенитет е в основата на всеки друг суверенитет с акта „Магнитски“. Да, че България не може да излъчи и да попълни своята квота от европейски прокурори, че нашите международни заповеди за арест и искания по взаимното правосъдно се ползват с много ниска стойност и уважение от нашите собствени партньори. Какъв престиж, бога ми?! Време е ние да прекратим това положение. Нормалният ред е Висшият съдебен съвет да разгледа това искане и да се произнесе по него, и да отстрани Иван Гешев. Ние смятаме, че единственото нещо, което можем да кажем към Висшия съдебен съвет сега, е да осъзнава сериозността на националния интерес, с който борави, и го призоваваме, ако все пак образуват такова производство, то да бъде публично заради надделяващия обществен интерес и важността на това, което предстои да се случи. Нека всички да видят с какви аргументи ще бъде взето едно или друго решение по тези факти. Оттам нататък нашите действия ще бъдат тук на този терен. Оттам нататък ние смятаме, че тази ситуация е още един аргумент за това, което вчера анонсирахме. Време е, колеги, всички ние да започнем спешна, сериозна дискусия по необходимостта, която мисля, че е осъзната от всички от дълбока конституционна промяна в българското правосъдие и особено по отношение на прокуратурата. Ето защо ние излъчваме доцент Атанас Славов, доцент по конституционно право, човек изключително диалогичен, човек, за който никой не може да се усъмни в неговата експертиза точно по тези теми, като контактно лице. Ще Ви изпратим днес писмена покана всяка парламентарна група да излъчи също такова контактно лице. При желание от Ваша страна предварително да обсъдим организирането на една обща публична дискусия, на която всяка парламентарна група да заеме своята позиция по отношение

които също стоят, защото това не е единствената тема. Тази обаче е най остра! Тази обаче удря българската държавност и суверенитет в сърцето! И затова ние няма да се съгласим тя да бъде размита, но сме съгласни, че трябва да обсъждаме и други теми. Така че нека да започнем този дебат и нека да опитаме да свършим тази национално отговорна работа в името на всички. Нека да намерим диалог – онзи модел, при който никой няма да се притеснява, че когато най-сетне сменим Иван Гешев, а това трябва да стане, на негово място няма да бъде избран представител на нито едно реално или въображаемо лоби в българската политика. Нека да намерим онзи модел, при който наистина можем да започнем да възстановяваме доверието към българското правосъдие. Време е за това и аз Ви призовавам, а междувременно подкрепяме действието на министъра на правосъдието. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Благодаря и на колегата Иванов, че ни даде възможност да говорим по толкова важна тема с декларацията. Да започнем отзад напред. Да започнем отзад напред. Парламентарната група на ДПС ще участва във всякакви консултации и диалог по всички теми, включително и за съдебната реформа. Ние нееднократно сме декларирали, че сме за независимост на съдебната власт и сме го доказвали с всички промени в Конституцията, препоръчани ни от европейските ни партньори чрез мониторинговите доклади, които извършихме по тяхно настояване в тази зала, с гласовете и на ДПС. Взимали сме под внимание и препоръките на Венецианската комисия и тях сме ги инкорпорирали в нашето законодателство. Множество поправки на Конституцията са правени по темата „Съдебна власт“ – може би, така най-нестабилната от законодателна и конституционна гледна точка система, която ние направихме, във връзка с мониторинговите доклади. Тук обаче се отварят две теми. Първата от тях е – искаме ли независима съдебна власт, или искаме зависима съдебна власт, но не от българската държава? Има такъв пример в Румъния. Румънски политици дойдоха и ни го казаха – в прав текст, и там се изнесоха достатъчно данни за манипулативно отстраняване на неудобни политици от съдебната власт. Второ, ако искаме да говорим за това кой уронва престижа на съдебната власт, къде е тук разговорът за Лозан Панов? (Смях.) Той не урони ли престижа на съдебната власт? (Ръкопляскания). Той не беше ли и не е ли политически ангажиран? Не участва ли в политически форуми? Не изнася ли политически доклади? Не участва ли в политически събития? Не е ли страна в политическия процес въпреки изричната забрана

ЦОНЕВ: Да продължим за „Магнитски“ и за суверенитета на българската съдебна власт. Почитаеми юристи, къде в „Магнитски“ е принципът за невинност до доказване на противното? Къде е в „Магнитски“ състезателният процес? Къде са изнасянията на доказателства за вина?

нашето уважение към тях, като партньори, ще продължи и за в бъдеще нашето партньорство с Щатите, като най-големият ни натовски партньор – ще продължи, и за в бъдеще – това е неотменима наша политика. Но защо защо и кой позволява на българското правителство да пренася законодателството на Щатите на българска територия, след като то не е пренесено на европейска? Кой позволява това да се случи? И сега да Ви кажа: ние няма да спрем. Следващата седмица ще внесем искане за изслушване на финансовия министър и на икономическия за списъците – на каква основа са направени, на основа на кой български закон са направени тези списъци на територията на Република България и така нататък, и така нататък? Когато говорим за независима съдебна власт – истински независима, имате нашето партньорство и нашето съгласие, когато говорим за това да четете законите и независимостта, както дяволът чете Евангелието, от ДПС ще имате много сериозен и твърд опонент без никакво съмнение, без никакво колебание и без никакво лицемерие. (Ръкопляскания от ДПС.) ПРЕДСЕДАТЕЛ

Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! На първо място, парламентарната групата на „Изправи се БГ! Ние идваме!“, да, ние идваме, подкрепя становището на господин Христо Иванов и на парламентарната група на „Демократична България“. Нещо повече – ние сме твърдо „за“ за публичност, максимална публичност на заседанието на Защото, когато няма публичност, има тайни. Тайните пораждат тиранията – това, в което живяхме последните 12 години. Ние няма да го допуснем! На следващо място, бих искал да обърна внимание на почитаемия господин Цонев и на групата на ДПС. Независима съдебна система! Вие сериозно ли?! Да, очевидно. Само че някои от нас познаваме съдебната система добре – познаваме я отвътре, знаем как работи, не отвън. Говорим за независимо правосъдие, дами и господа, не независима съдебна система. Да, разбирам желанието Ви да сбъркате боя и ситуацията, но това са две различни неща. На първо място, Висшият съдебен съвет, както и процедурата по „Магнитски“, не са обвинения – презумпция за невиновност. Ще попитам отново: Вие сериозно ли? Риторичен въпрос – не ми отговаряйте. Разбирам желанието на главния прокурор – все още Иван Гешев, разбирам желанието на всички, които подкрепят Гешев и „бухалката“, която той представлява, не е инструмент на правосъдието, да бъдем вкарани в наказателния процес. Дами и господа, това не е наказателен процес, не е. И ако говорим за независимо правосъдие, това зависи от нас. И да, всяка една политическа сила – последните 32 години, бърка с мръсните си ръце в правосъдието с една-единствена цел – да овладее прокуратурата съвсем успешно, частично успешно по отношение на съда. Частично, слава богу, защото усещането за нормалност се дължи именно на неовладяването на съда от политиците. Това е нещо, което ние няма да допуснем. Причината, поради която ние сме тук – ние обикновените граждани, които бяхме на площадите е правосъдие, и ние няма да го допуснем. И ние няма да оставим Висшия съдебен съвет в този му състав да продължи да прави свинщините, които правиха. Не, това няма да го допуснем! Ние ще се борим за това и ще направим всичко възможно. И да, ние ще участваме във всеки един дебат като начало за правосъдна реформа, и ние ще направим правосъдната реформа заедно с всеки един от от тези, които всъщност искат независимо правосъдие в действителност. Благодаря, госпожо Председател.

Моля, някой от вносителите да представи Проекта

Народното събрание на основание чл. 73 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: 1. Създава Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и шестото народно събрание в състав от 18 народни представители, избрани на паритетен принцип

След внасянето на изработения проект по т. 1 народните представители могат да правят писмени предложения за изменения и допълнения в проекта, в срок до 2 дни от предоставянето му. Комисията разглежда и обсъжда предложенията, изготвя и внася съответен доклад.

Моля, парламентарната група на „Има такъв народ“ да даде своите предложения. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! От името на парламентарната група на Политическа партия „Има такъв народ“ за членове на Комисията предлагаме госпожа Ива Митева Йорданова-Рупчева, същевременно я предлагаме и за председател на Комисията; госпожа Виктория Димитрова Василева и господин Христо Михайлов Дочев. Господин Георгиев, само ще Ви поправя, че председателят на Народното събрание не може да участва в ръководството на парламентарни комисии. Все пак това е Временна комисия, но не е редно,

Тогава предлагам за председател на Комисията госпожа Виктория Василева. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, от името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагам Филип Попов, Тодор Байчев и Крум Зарков. ПРЕДСЕДАТЕЛ От „Демократична България“?

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, от името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлагам господин Йордан Цонев; господин Хамид Хамид и Халил Летифов. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря, госпожо Председател. От името на парламентарната група предлагам Мария Капон; Румен Йончев и Меглена Гунчева. Благодаря Ви. Всички предложения са направени. За председател е предложен само един народен представител, така че можем да преминем към гласуване на така направените предложения. Гласували

Преминаваме към точка втора от днешния дневен ред: на компетентните органи на територията на Лесопарк „Росенец“ в района на нос Чукалята, гр. Бургас Моля, някои от вносителите да представи Проекта. Заповядайте, господин Иванов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Решението, което предлагаме на Вашето внимание, гласи следното: РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на Лесопарк „Росенец“ в района на нос Чукалята, гр. Бургас Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: РЕШИ: 1. Създава Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно а) действията и бездействията на компетентните органи, които е следвало да констатират, преустановят експлоатацията и да премахнат незаконни строежи и обекти на територията на Лесопарк „Росенец“ в района на нос Чукалята, град Бургас, включително на крайбрежната ивица и прилежащата ѝ акватория, както и да потърсят отговорност на виновните за това лица; б) действията и бездействията на служители на Националната за охрана на 7 юли 2020 г. на територията на Лесопарк „Росенец“ в района на нос Чукалята, град Бургас, и последвалите действия за търсене на отговорност на виновните длъжностни лица; действията и бездействията на компетентните органи при и по повод провеждането на мирен протест срещу беззаконието на страната, заявен за 11 юли 2020 г. по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите. 2. Временната комисия изслушва представители на компетентните органи на държавна власт и местно самоуправление, събира информация и документи за установяване на фактите и обстоятелствата по т. 1. 3. Временната комисия се създава на паритетен принцип – по двама народни представители от всяка 4. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва: председател; заместник-председател; членове. 5. Временната комисия се създава за срок от три месеца.“ Колеги, създаването на тази комисия беше... ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Господин Иванов, нека да Ви дам думата за дебат. Да открия дебата, първо. Сега само представихте Проекта за решение. ИВА МИТЕВА: Откривам дебата. Моля за изказвания. Вие ли сте първият, господин Иванов? Заповядайте. Като съм захапал, да продължа. Благодаря Ви, госпожо Председател. Временната комисия за целия комплекс от факти и събития около „Росенец“ беше очаквана с голямо вълнение, включително от колегите от ГЕРБ, и се надявам сега, че те ще подкрепят нейното създаване. Много е лесно в това да се предвиди заяждане с едно конкретно лице – почетният председател на ДПС, който се е оттеглил в една скромна виличка и гледа биокраставици. Много е лесно да се предвиди в този опит ние да се върнем към едно събитие, което преди една година привлече голямо обществено внимание и сега да се опитаме да претоплим всичко това. Това, което се опитваме обаче да поставим на вниманието на парламента и на българската общественост, е друг въпрос: въпросът за действията и бездействията на българските институции, които позволиха с течение на години, на години, възникването на един анклав в българската законност, или както казах преди малко, в българския правосъден и законов суверенитет. Този анклав, между другото, съвсем не включва само вилата на почетния доктор Доган, той включва и въпросите, свързани с нефтеното пристанище. Връзката между тях е в изобщо възникването на това имение, при положение че в един момент нефтеният гигант „Лукойл“ – руски, решава да отчужди най-красивата част от своята територия там и тя в крайна сметка да влезе в ползването на доктор Доган. Това са много важни въпроси. Генезисът на цялата тази територия е епикриза за състоянието на българската държава. Между другото, господин Цонев, Вие преди малко казахте нещо, че въпросът е дали независимостта на съдебната власт ще се гарантира от българската държава или не. Това е много важно, но важно е също така дали ще се гарантира от българската държава разбиране като република, публична, или от дълбоката държава. И понеже „Росенец“ – от наша гледна точка – е манифестация именно на възможността членовете на дълбоката държава, на паралелната власт да изключват прилагането на закона, да си осигуряват съдействието на български институции, да си осигуряват затварянето на очите от прокуратурата, да си осигуряват този наистина достоен за Илф и Петров факт да бъде построено яхтено пристанище, за което се твърди, първо, че е възникнало 80-те години, при положение че има снимки, които показват как то е строено 2016-а, 2017-а, 2018 г., и то да бъде регистрирано като поземлен имот, защото не може да има частна собственост в морето, това е наистина забележително постижение на паралелната власт. И въпросът тук не е за тези сами по себе си нередности, защото в България устройствени проблеми можем да видим на всеки ъгъл. Отивате до всеки блок и виждате проблеми с прилагането на устройственото законодателство – не е това темата. Темата е: защо е възможно за определени хора законът да се изключва? Това е чума, която трови българската законност в много широк план, това касае страшно много хора и много хора се възползват от това, част от тях и всички ние плащаме; Всъщност всички плащаме огромна цена за това състояние. Но неговият корен е политически възможността в България законът за едни да се прилага, а за други не, институциите да си отварят очите за едни, а за други не. Нейният корен е политически и нейният корен започва оттук, както вчера беше казано уместно от един колега. Оттук започва! И „Росенец“ именно е епикриза на това състояние. Това е възможност за един момент на истината, да си изясним въпроса защо българските институции си затваряха очите, защо българските институции обслужваха определени хора, включително МВР. Включително МВР, да! И нека това да бъде изяснено от комисията, господин Маринов, нека. Нека стане ясно защо МВР противодействаше на законно заявен протест, нека всичкото това нещо да се изясни в рамките на комисията. Ние искаме наистина да дадем възможност за момент на истината по тази важна тема и за да няма усещане за някаква излишна политизация, аз няма да бъда член на комисията, за да може наистина да се разгледат тези факти извън, поне на лидерско ниво, свръхполитизация. Нека да стигнем до истината, каквато и да е тя. Мисля, че това си заслужава. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, госпожо Председател, за дадената възможност. Господин Иванов, да уточним, тъй като засегнахте въпроса за независимостта на съдебната система от гледна точка на моето изказване. Когато говорим за независимост на съдебната система, когато говорим въобще за политически процеси, които най-вероятно от това, което визирате, влияят на определени явления в българското общество, аз и в изложението си, и сега ще кажа, ние също сме „за“ разкриване на факти и обстоятелства, но ние сме против лицемерието, господин Иванов, и искаме от тази трибуна ясно да го заявим. Лицемерие е, когато говориш за определени неща, това, в което обвиняваш определени хора, изключваш други, които явно са го правили. Затова ние ще предложим, пак казвам, и когато става въпрос за независимост на съдебната система, е лицемерие да говориш за един магистрат, а да не говориш за другите, лицемерие е да прикриваш част от истината за зависимостите, а да се опитваш да насочваш общественото внимание към други зависимости, които според теб съществуват. Ние от тази трибуна ще се борим срещу това лицемерие – лицемерие, което очевидно насочва процесите в една посока, а не в правилната посока, в тяхната цялост. И затова ние тук ще предложим – моят колега ще предложи, разширяване обхвата

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа, колеги народни представители! Във връзка с това, което каза и господин Цонев, и във връзка с предложението на колегите народни представители за създаването на Временна комисия ние от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ предлагаме да разширим обхвата на тази временна комисия, която да установи фактите и обстоятелствата около строителството в защитената територия „Колокита“, която обхваща целия полуостров Буджака в териториалния обхват на община Созопол. На тази тема, уважаеми колеги, ние от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ имахме въпрос към министъра на околната среда и водите в последните дни на 44-тия парламент. За съжаление, не получихме отговор на зададените от нас въпроси, като един от въпросите беше дали е вярно в последния ден от управлението на Иван Костов – на 23 юли 2001 г., тогавашният министър на околната среда и водите Евдокия Манева е издала заповед, с която променя статута в Зона 2, с което се разрешава строителство в тази защитена територия. Не получихме отговори дали има щети, нанесени като цяло за околната среда и природата в полуостров Буджака в община Созопол. Получихме отговор, за съжаление, едва ли не в защита в полза на едно политическо ОПГ в България и в защита в полза на един всеизвестен олигарх от всички нас. И за да бъдем максимално точни, от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлагаме: 1. В обхвата на Временната комисия да включим Плана за управление на защитената територия „Колокита“ в полуостров Буджака, попадащ в териториалния обхват на община Созопол. Комисията да провери и да установи кое правителството, кога и защо променя Плана за управление на защитената територия „Колокита“ в полуостров Буджака, в следствие на което се застроява защитената територия и се нанасят необратими щети за природата. Комисията да установи всички факти и обстоятелства около законосъобразността на строителството в Зона 2, която обхваща полуостров Буджака и попада в териториалния обхват на община Созопол, и Зона 1, която е изцяло защитена територия и обхваща фиордите и скалите на защитената територия „Колокита“ в полуостров Буджака. 3. Временната комисия да установи всички факти и обстоятелства относно незаконосъобразността и действията, и бездействията на компетентните органи на територията на полуостров Буджака в териториалния обхват на община Созопол. 4. Комисията да установи дали се изливат фекални води от къщата – собственост на Иво Прокопиев, към фиордите и плажа в Райския залив. (Шум и

Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Явно ще падне забавление в 46-ото народно събрание, след като чухме за фиордите и за фекалните води на Иво Прокопиев. Как така бяхте любезни да пропуснете белия кон, който язди Васил Божков, защото със сигурност трябва да го споменем и него? С неговите фекалии какво правим, нищо че е в Дубай?

Смятам, че подобни опити са несериозни и не трябва да им бъде обръщано внимание. Благодаря. Ви. Втора реплика? Отказвате се. За дуплика, господин Али, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Господин Хаджигенов, явно истината боли. Ето за това политическо лицемерие говореше господин Цонев преди малко. Нека да мерим с еднакъв аршин. Нека комисията да си свърши работата и всички факти и обстоятелства около тази тема, която аз поставих от името на парламентарната група, да излязат наяве. Не виждам какъв е проблемът. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Господин Иванов, Вие за какво? Вие вече се изказахте по същество. Втори път нямате право по Правилник. (Реплики.) Той се изказа веднъж в началото. Дебатът започна с него, мисля.

По начина на водене, заповядайте ХАМИД ХАМИД: Госпожо Председател, мисля, че Вие не разбрахте добре господин Иванов. Той се изказа, но тогава от негово име. Сега иска да се изкаже от името на ментора си – господин Прокопиев. (Смях и Господин Хамид, това не беше по начина на водене. Моля да спазвате Правилника! Изказване? Заповядайте, господин Мирчев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Виждам, че Ви е весело в ДПС, обаче ние имаме едно предложение към Вас. Ако искате да си направите комисия за Буджака, за която и да е защитена зона, моля да го направите по официалния начин – с предложение като отделна комисия.

събрахте модела Доган – Борисов. Това, което се случва в „Росенец“, показва следното: как институциите не работят, а един човек – почетният председател на ДПС, си беше присвоил българския бряг. Това искаме да разследва тази комисия. Това е едно от нещата, които искаме тя да разследва. Искаме да покажем как бургаският кмет, който е от ГЕРБ, стоеше безпомощен, докато полиция и прокуратура безчинстваха на 11 юли преди една година. Ако си спомняте това, което се случи там, колеги. Беше направен опит да има сблъсък между българи и турци – хора, които бяхте извикали Вие. Но вместо да стане това и вместо да бъде попречен достъпът ни до плажа, където ние искахме да отидем, заедно пяхме химна и не Ви се получи. Другата причина ние да искаме в момента тази комисия, колеги, са действията на НСО и на МВР. Това тук сега

И докато ние искаме да разследваме ето това, Вие ми говорите за някакви фекалии на някакъв бизнесмен. Няма да стане! (Шум и реплики от ДПС.) Не, не, не! „Росенец“ ще бъде отделна комисия, а Вие може да си

Заповядайте, господин Цонев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Пак не искате да разберете това, което Ви казваме. Нищо! Нямате интерес да го разберете, но ние ще бъдем настоятелни. Темата е действия и бездействия според Вас на органите в интерес на хора, които упражняват някаква власт. Правилно ли съм Ви разбрал? Медийният магнат, медийният монополист и олигарх Иво Прокопиев упражнява сериозна власт в последните 25 години в България и това не е тайна за никого. Не е тайна политическият му инженеринг над няколко правителства, включително и над Вашия политически проект. Не са тайна почти 20-те му министри в трите правителства на Борисов и тази тема ние ще я доказваме. Няма да казваме: твърди се, че, а ще я доказваме всеки ден оттук нататък, защото наша грешка беше, че не я повдигахме всеки ден и не вадихме доказателствата, които имаме. Сега ще го правим. Понеже Вие твърдите, че тази комисия ще обследва точно този проблем – има ли действия и бездействия на българските органи спрямо дълбоката държава? Аз твърдя,

и ще го докажем. Затова в предмета на тази комисия, а не в отделна комисия, трябва да видим как дълбоката държава според Вас е влияла на тези процеси; затваряла ли си е очите; помагала ли е, какво е правила? Ето, съгласни сме да се установи истината, но пак казваме, без лицемерие, за всички, за всички, които имат влияние – за медийните монополисти, за политическите инженери, за тези, които държат международната мрежа на Сорос – българските ѝ варианти тук, българските ѝ организации. За тях. Да, да, да, в прав текст. Може да не Ви харесва, може да говорите каквото си искате. Ние ще говорим по тази тема. И още нещо за „Росенец“. Знаете ли, или си затваряте очите, че от тази страна на протеста, откъм морето, бяхте Вие – мирни граждани, политици и така нататък, а от другата страна на бариерата бяха агитките – футболните. от ДБ.) Моля? Моля? Ама ние имаме доказателства. Даже ще Ви кажем коя агитка беше там. Даже в хода на работата на комисията ще Ви кажем кой български олигарх прати тази агитка там.

тези хора от службата, която му е на подчинение, защо поругаха българския флаг, кой им го нареди? Не твърдя, че президентът го е наредил. Твърдя, че не сме ние. Така че дайте да разследваме всичко. „За“ сме. (ДБ): Господин Цонев, ние сме съгласни за изложените от Вас факти да се проведе разследване, те да бъдат изкарани на светлина, ако ги имате. Просто мислим, че процедурно това не е много удачно да се пакетира заедно. Защото иначе трябва да пакетираме всички защитени зони и всички съмнения за политически овластени лица, които по един или друг начин, и това ще стане една мегакомисия. От тази гледна точка ние смятаме, че това би било всъщност опит от Ваша страна, като говорим за лицемерие, да удавим процеса. На езика на Шекспир, който наистина ми е любим, заедно с езика на Пушкин впрочем, има един парламентарен термин filibuster. Не знам, Вие като опитен парламентарист може би знаете на български как се превежда това нещо, аз не знам, но това е опитът чрез процедурни хватки да се убие едно решение. Това правите в момента. Ако искаме да няма лицемерие, ето, аз Ви казвам – вземете, ако искате всички защитени зони, ако искате Буджака, съберете подписи за комисия и ние ще гласуваме „за“. Но понеже „Росенец“, както и Вие самият казахте, е комплекс от въпроси, свързани и с действия на МВР, и на НСО, аз съм съгласен с това, което казахте, е релевантно – ако имате доказателство за него, ще ни е много интересно да го научим, дайте да оставим тази комисия жизнеспособна, господин Цонев. Може би дори ще успеете да защитите името на почетния си председател, ако всъщност наистина се борите срещу лицемерието, дайте да не я убиваме. Направете за Буджака – ще гласуваме „за“. Ето Ви начин да няма лицемерие и да свършим работа, но дайте да не правим filibuster или както Вие ще предложите – да проведем на нашия общ любим език на Вазов и Паисий. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Иванов. Други реплики? Няма. Господин Цонев, ще искате ли

Мястото е в тази комисия, а не в отделна комисия и аргументът, че това ще стане мегакомисия, че това ще заглуши другото, не е сериозен аргумент. Защото, ако беше съществен, комисията по ревизия на Мая Манолова е супер-, хипер-, мега. Обаче Вие я гласувате в целия ѝ обхват и сега след малко пак ще го направите. Така че това не е аргумент. Става въпрос за обследване на една и съща тематика според Вас, не според мен, действията на дълбоката държава, влиянието върху органите и техните действия или бездействия! Аз Ви дадох аргумент, колегата от нашата парламентарна група също.

Но няма да има две цели в една комисия, защото комисията „Росенец“ е голяма тема. Преди една година и две седмици българските граждани освободиха плажа на „Росенец“, направиха българския плаж свободен, сложиха българския флаг, където му е достойното място. Нищо подобно не се е случвало в местата, за които Вие говорите. „Росенец“ е безпрецедентен символ за това какво означава завладяна държава, какво означава територия, в която има надзаконност, какво означават умъртвени и завладени институции, които години наред са наблюдавали как са издигали този сарай и как се строи тази 200-метрова марина. Апропо, този феномен не може да бъде обследван, ако няма специална комисия, която да установи как така българските институции твърдят, че този кей е от 80-те години на миналия век, а сателитните снимки показват, че той е строен и удължаван последните четири години. Според българските институции също така този кей представлява поземлен имот във водата, за него не съществуват никакви документи, поради което ДНСК не може да се произнесе какъв е този строеж, за да започнат процедури. Феноменална ситуация, която изисква именно тази специална комисия. Да, ДПС ги стяга обувката там. Да, съжалявам, че тук го няма и Вашият председател господин Карадайъ, който, когато нашите кампании се срещнаха в Сърница, каза, че ние от „Демократична България“ Ви сипваме сол в кафето. Не, не Ви сипваме сол в кафето. Може би сипваме сол в раната, в дългите Ви позиции в енергетиката, в ТЕЦ „Езерово“, в Студения резерв и така нататък, за които също ще има отделни комисии, за да не говорим за това, че някой тук е лицемерен. Така че призовавам колегите в тази зала – не угаждайте на рахата на ДПС, трябва да има отделна комисия „Росенец“, която действително да разнищи липсата на държавност в този анклав. Защото „Росенец“ е специален символ за българските граждани и за българските граждани, които бяха отвъд портата, която затваряше този имот, и които бяха вътре. За всички български граждани, които пяха заедно химна и поискаха този бряг да бъде свободен, тази комисия трябва да бъде специална комисия и не трябва да бъде размивана от други теми. И да, съберете нужните подписи, направете комисия и за Буджака – и ние ще участваме в нея, но не размивайте комисията „Росенец“. Защото това не са просто оранжерии за биологични домати и краставици – „Росенец“ е онази точка,

Уважаема госпожо Председател, направо настръхнах от този спор. Имам чувството, че тук след малко ще излезе и Маяковски, за да държи реч, толкова драматично стана всичко. Ние ще подкрепим и двете предложения, дори имаме и трето, което ще Ви го направим неофициално – сформирайте една работна група между „Демократична България“ и колегите от ДПС и се разберете за имотите по морето, за медийните си магнати, там за всички проблеми, които имате. Това, което се случва днес, да го разкажа на прост език, е следното. Това е първото смокиново листо, което ще трябва да скрие подкрепата, която колегите от ДПС ще дадат за Вашето управление, само че няма да го скрие. Не е толкова лесно! Ще трябва цял букет сега от смокинови листа да съберете, още поне 10 – 15 комисии, плюс още няколко такива патетични скандала, за да обясните на Вашите избиратели как изведнъж партиите на промяната от три станаха пет, защото, докато тук спорите толкова остро, след малко ще отидете на консултации, за да се консултирате там. Защото вече било приемливо да се консултирате, а допреди три дни не беше приемливо. Така че вече Вие сте статуквото. Ние бяхме партиите на статуквото, сега вече има ново статукво. Ние сме партията на промяната, пък Вие тук всички други сте партия на статуквото. (Смях и оживление в Благодаря. Смешна е тази тема, колеги! Тук някаква дата, през която България се пречупила, пък траекторията тръгнала на другаде – недейте така! Има много важни дати в нашата история. Вие отивате там на един панаир миналото лято, да Ви припомня за тези хора от НСО, които тук Вие показвате и на снимки – те пак са там, нали знаете? Ама питайте президента си! Питайте президента си за това! Питайте служебното си правителство за това! Недейте да питате нас! Пък от ДПС викат – той Прокопиев бил и с Вас. Ние тук станахме универсален

Знаем какво се случва там и това няма да го скрие. Направете още 40 дебата за „Росенец“, пак ще се види какво ще се случи след няколко дни. Защото там, на това табло, се вижда – колкото и да правите дебати, вижда се, че не можете да вземете едно решение без колегите от ДПС. Затова бъдете честни с хората и им кажете – ние ще търсим подкрепа от ДПС и БСП, започнете едни към други да се държите културно, изградете коалиционна култура и управлявайте страната, като носите отговорност, а не като правите смешки и тук с някакъв патос да обяснявате колко се мразите, пък всъщност после ще отидете на консултации заедно. Недейте, няма да Ви спаси това! По-добре излезте честно! „Росенец“ си е „Росенец“, нека там, ако искате и комисия да има, няма никакво значение. Но пак Ви казвам – това няма да Ви помогне да се скриете от погледите на хората, които са Ви вярвали. Затова, за да продължат да Ви вярват, кажете им честно и ясно – ние променихме малко нашата позиция (смях вече само ГЕРБ са виновни, другите, те са се били объркали, ще ги вземем на консултации.

Аз слушам винаги Вашите изказвания с много голямо внимание. Вие като трансферен играч от нашето поле към полето на ГЕРБ сте ценен, дето се вика, поне за две общности,

внимателно сме следили историята на управленията на ГЕРБ и когато ни призовавате честно да излезем и да кажем за своите намерения, виждам в това осъзнаване какво Ви доведе до това осъзнаване сега, та трябва да сте партия на промяната, тоест на връщането обратно, нали така? Няма да стане връщането обратно, но понеже ние наистина много сме внимателни във Вашата история как щяхте да бутате барбекюто – не Вие, Вие тогава не бяхте там, но щеше да се бута барбекюто. Това беше сюблимният момент на Бойко Борисов, помните ли?

Тогава Маяковски не дойде, не знам защо, но така или иначе ние сме си направили извод. Понеже казвате, че на таблото се вижда, знаете ли сега какво ще се види на таблото? Вие ще гласувате с ДПС за разширяване на обхвата на комисията, ако правилно разбирам Вашето изказване.

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Иванов, сега като казвате, че сме били в едно поле, ние наистина сме били в едно поле, не знам кое беше полето обаче.

Разбира се, в това поле се ореше тежко. Никой от нас не е казал, че събарянето на барбекюто на Доган е сменило траекторията на развитието на българската нация. Нали? Би било смешно, ако го кажем! Точно толкова смешно е и Вашето, как да го кажа, сакрално отношение към един един протест на „Росенец“, който бил сменил всичко. Това е във Вашите глави, имайте го предвид! Има доста хора, които вече са забравили даже, че се е случило. Това, че Вие имате едно такова религиозно отношение към тази тема и сте я превърнали в някакво място на поклонение и на мъченичество на някакви хора, които едни полицаи ги дърпаха и ги търкаляха по прахта и пясъка, това беше по-скоро странно. За Вас очевидно е някаква висша форма на духовност, за нас не е. Ще подкрепим и двете предложения, защото се отнасяме към Вас като към наши деца

Но пак Ви казвам, странно ми е да дебатираме толкова дълго и толкова яростно по тази тема, при положение че имате големи предизвикателства пред Вас. Това е най-малкото, което можете да правите. Вие ще влизате да управлявате държавата, и то в едни много сериозни и много критични моменти. Загубата на време в такива тържества, каквито тук правите, според мен ще бъде за Ваша сметка, но и за сметка на българските граждани.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! На нас от БСП въобще не ни е смешно случващото се тук,

минути ни връща към целия преход. Ще Ви кажа с две думи какво е това, а именно, когато има атака към почтеността на някой, отговорът – не че не сте прав, но и Вашите са същите, и всеки път тази спирала води до следващата закачка. И всеки път накрая се стига до трибуната, в която едни обвиняват в лицемерие или посочват олигарси, но винаги към другите, за да се стигне до комисия, направена за едно, но която се занимава и с нещо друго, за да не свърши нищо. И това се случва 30 години! Ако има някаква промяна, за която тук се говори, не е въпросът точно кои партии как ще се пакетират и колко ще си дискутират анализаторите кой с кого е, а въпросът е ще можем ли да избегнем тази спирала. Има и една друга опасност. Уважаеми дами и господа народни представители, тук ние сме призвани да защитаваме интересите на хората, на нашите избиратели, а не на един човек, който считаме за особено важен – независимо дали е почетен председател или друга близка фигура, и понеже се наблюдава тенденцията българският парламент да се изпразва от лидерите, уважаеми дами и господа, защото повечето от тях бягат, за да се превърне в група хора, които пазят някой друг. Ако мислите, че това е задачата на Четиридесет и шестия парламент, откровено се лъжете! Тази игра ще свърши, както свършва винаги – със слаба оценка към всички! В този ред на мисли ние Ви предлагаме друг подход от парламентарната група на БСП. „Демократична България“ имат своята инициатива и ние ще я подкрепим. Вие, уважаеми от ДПС, имате друга инициатива. Внесете я и ние ще я подкрепим, но недейте забърквайте кашата на надиграването! И, уважаеми колеги от ГЕРБ, между тези две инициативи има нещо общо – всички тези безобразия, ако ги има, са се случвали по Ваше време, така че и Вие недейте да се забавлявате! Ще подкрепим Проекта за решение така, както е внесен. Ще подкрепим Вашия проект, когато го внесете. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаема госпожо Председател! Многоуважаеми господин Зарков, истинско, дълбоко и сериозно е изказването Ви и аз съм съгласен с него. Обаче тук не става въпрос нито за защита на един човек, макар и с исторически заслуги за българската демокрация, нито става въпрос за обвиняване на друг човек, за да защитим някой, а става въпрос точно за това, за което Вие говорите. Става въпрос за това, че през целия преход се играе една и съща игра и ние се опитваме да я разкрием сега малко по ярко, защото нашата грешка е, че не я разкривахме досега достатъчно ярко. Играта е следната: първо, играта е стани да седна – под маската на промяна и демокрация. Тази игра в наше време започна в миналия парламент с делението на партиите на партии на протеста, на промяната и на статуквото. От тази игра Вие бяхте най-силно засегнати, защото поне Вие в миналия парламент не бяхте партия на статуквото. За да не говоря за ДПС и за нашите декларации, за нашите позиции, за да бъда максимално истински, ще говоря с пример за Вас. Тази игра е стани да седна през целия преход – медиен монополист обвинява друг в медиен монопол, защото му пречи, политически инженери обвиняват други в това, което правят. И сега върви този процес. Впрочем ИТН са потърпевши абсолютно незаслужено. И сега върви процесът, който аз обобщавам с лицемерие. Лицемерие е, защото ние не казваме истината, ние не търсим истинската промяна, а под маската на промяната търсим стани да седна. Лицемерие е и това, което ни се предлага в съдебната система. Тя има нужда от реформа, има нужда от независимост, има нужда от много неща и ние искаме да участваме в този процес, но това, което ни се предлага, е стани да седна. Това е лицемерие!

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, ако помните, темата за лицемерието я говорим още от миналия парламент. Това лицемерие обаче все повече и повече ескалира. Докато господин Биков сменя господин Цонев, за да си почине, искам да припомня и на Вас, и на всички останали български граждани, които сега ни гледат че всичко това, за което Вие говорите, се е случило по време на управлението на господата от ГЕРБ

Трета реплика? Заповядайте, господин Иванов, за реплика. Ще се научим. Извиняваме се за объркването, което сме създали. Господин Зарков, благодаря благодаря Ви за подкрепата и за това, което казахте, защото наистина има опит всичко да се обърне с краката нагоре. Все пак ми позволете да кажа, че господин Биков не ми е баща, защото е важно това

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми репликиращи, благодаря Ви за репликата, която ми дава възможност да Ви кажа как аз и парламентарната група на БСП разбираме този акт за тази комисия, и всъщност по този начин да се съглася отчасти и с двете тези. Има ли в България зони, където няма право? Има! Има ли хора, които фактически са поставени извън закона? Има! Има ли такива хора, които са поставени извън закона заради политическото си влияние? Има! „Росенец“ изглежда да е такова нещо и затова заслужава парламентарното внимание, и тук съм съгласен с вносителите. Това, с което не съм съгласен с тях, е, че те го нарекоха безпрецедентно, а за съжаление, не е. Има и много други такива, защото в продължение на години България се разграждаше и хора, възползвайки се от своите връзки, контакти, парламентарни групи, институционални тежести, заграбваха цели парчета от тази територия. Има такива, които са много известни, а има такива, които не са много известни, но които имат зони, в които правят каквото си искат и българските граждани получават доказателства за това всеки божи ден. На това трябва да се сложи край! Ако това е стъпка в правилната посока, ние я подкрепяме. Ако има други, които трябва да се направят, трябва да се направят. И престанете да се карате толкова какво точно и как ще се изпише на таблото! Българският гражданин определи този парламент такъв, какъвто е и на таблата ще изписват най-различни комбинации. Но накрая след всички тези

Отказвате се. Добре, заповядайте. Здравейте! Да, времето е кратко, но е важно и трябва да уточним нещо. Българското Черноморско крайбрежие беше силно поругано през последните 20 години. Аз мога да спомена много други места и ако ги сложим всички накуп, тази комисия няма да може да свърши работа не за три, ами за шест месеца. Не мисля, че това е съществено. Тук нека да останем на тази тема, а и да създадем отделна комисия, за което съм съгласен. Можем да говорим за това какво се случи с Камчийски пясъци с изчезването на статута там, можем да говорим какво се случи с Алепу, с Калиакра и защо имаше наказателна процедура срещу България и осъдително решение от Съда в Люксембург. Има много теми, свързани с Черноморското крайбрежие. Нека да не смесваме тези неща. Няма смисъл да удължаваме времето според мен. Нека да приключим с едно гласуване. Мисля, че стана ясно кой как гласува. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! За да сложа финален капак на този разговор, искам да кажа, че избирателите на Втори многомандатен избирателен район в град Бургас са ми вменили мандат да не позволя темата „Росенец“ да бъде подменена. Това не е разговор за Закона за устройство на територията, това не е и разговор за това кой медиен олигарх къде има къща. Тук говорим за корупция – корупция, която наскоро беше забелязана от 8000 км разстояние, но в продължение на 30 години не е била виждана

председател, в момента почетен председател на ДПС, е придобил собственост на поземлен имот в акваторията на Черно море без никакво реално правно основание. Тоест тук не говорим за незаконното строителство, говорим, че някой е придобил собственост в акваторията на Черно море без никакви предхождащи документи! Тук говорим, уважаеми колеги, за корупция и тази тема не може просто да бъде подменяна, като към нея бъде пришивано каквото и да е друго. Чувам, подвикват колеги в залата. Те ще имат своите възможности да се изкажат, разбира се. Приветстваме формирането на всякакви комисии, които да разследват нередности, случвали се в България, но аз искам да кажа: тук има депутати, които, по техни думи, присъстват в този парламент от 25 години. Това според мен не е повод за гордост. За тези 25 години България е това, което е днес – на първо място по корупция, на първо място по бедност и на последно място по свобода на медиите. Ако говорим за партии на статуквото, българският избирател е определил много точно кои са тези партии на статуквото. Партиите на статуквото са тези, които закотвиха България на това място. Пак ще повторя: първо по корупция, първо по бедност в Европейския съюз и последно по свобода на медиите. Това е разделителната линия, дами и господа, която поставя, от едната страна партиите на статуквото, и партиите на промяната. Кои ще бъдат тези партии ще си проличи именно от нашите действия оттук нататък, но нека представители на партии и политически формации, определяли политиките в последните 30 години, да не се опитват да изглеждат като някакви носители на промяната, защото българският избирател категорично им показа, че това не го приема. Няма да губя повече времето на Народното събрание с това изказване. Благодаря Ви за вниманието и очаквам подкрепа за комисията „Росенец“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Ще започна оттам, където свърши господин Димитър Найденов, а именно за загубата на време. И аз се обръщам към Вас, господин Найденов: защо ни губите Вие времето на нас? Защо твърдите, че сте промяна, а не подмяна, след като Вие самият като общински съветник, сте гласували именно за това безобразие? Това ли е новото лице на протеста – хората, които, веднъж, подкрепят ДПС, хората, които, втори път, получават подкрепа от ДПС и накрая се оказват едни най-обикновени неблагодарници, при това политически неблагодарници?

Нека само да обясня шегата с гласуването ми в качеството на общински съветник

понесе отговорност за решението си, поднесе извинение на своите избиратели (шум и реплики), че е позволил да бъде подведен, и е поел ангажимент

Имам колега в общинския съвет – господин Табаков, ще му дам възможност, като го споменавам поименно, той е свидетел, че до този момент нито един от тези четиридесет и извинил, нито е предприел каквито и да е действия. И именно аз в качеството си на този човек съм предприел всички действия, които доведоха до

а също така и на тези хора, които стоят зад него, много им се иска да не ме бяха подвели, защото благодарение на тази моя допусната моментна грешка в момента

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Свидетели сме на низ от героизъм. Бих си позволил да кажа, че сме на път да превърнем дебаркирането на господин Христо Иванов на плажа в „Росенец“ в по-значимо събитие от дебаркирането на Христо Ботев край Козлодуй. Разбира се, всяка промяна се нуждае от своите митове. Те са важни, те са националнообразуващи, те са държавосъздаващи. Ние всъщност живеем в митове. Въпросът обаче, доколкото аз успях да се ориентирам, е комисията за „Росенец“ дали да разшири своето съдържание, или да остане много практична и прагматична комисия, занимаваща се с действия и бездействия на служебни органи и с градоустройство, доколкото мога да разбера. този въпрос наистина е по-сложен, отколкото май ни се струва на нас тук, защото с много думи ние завоалираме въпроса: има ли право господин Доган да има вила в екваторията на бившата Османска империя, или няма право? И съответно моите колеги от ГЕРБ-СДС задават въпроса: а има ли право господин Доган да участва в създаването на поредното българско правителство, както е участвал в създаването на всички досегашни български правителства? Даа... Припомнете ми. Мисля, че само в правителството на господин Иван Костов не сте участвали пряко. А пък той за благодарност разреши на господин Доган да си направи вила, защото тогава започна този строеж. Този въпрос всъщност е много по-голям и е много хубаво, че го задаваме в тази сграда, която се намира върху турско гробище. Нали знаете? Този въпрос е от времето на Ранното средновековие. Защо все така става, че в крайна сметка Крали Марко загива, биейки се на страната на турците, и защо все така става, че в крайна сметка ДПС участват в създаването на следващо българско правителство? Ами съвсем просто, госпожи и господа, имаме 350 – 400 хиляди повече са всъщност, толкова гласуват български турци, и те са съвсем реално понеже са по-сплотени от нас, понеже са по-умни от нас, участват в създаването на всяко българско правителство, така че тази тема няма как да не бъде разширена, господин Иванов. Няма да успеем да я задържим само около сферата на личния Ваш героизъм с дебаркирането на плажа „Росенец“.

И даже да Ви кажа, аз се чувствам леко облекчен, защото ги няма Патриотите, които биха натоварили този разговор с много волтови дъги. Той е един спокоен и рационален разговор. Господин Доган е безспорно една от най-забележителните и забележими фигури в българския преход, с огромни достойнства, вероятно и с огромни заслуги за недобри неща. Това е въпросът?! Какво обикаляме ситничко в 7/8 такт около него? Той е въпросът: какво правим с господин Доган? Не с вилата му, а с изключителното влияние, което има ДПС и което отново демонстрираме и на себе си, и на телевизионните зрители, занимавайки се вече час и половина с тази тема. Затова моето предложение, с което завършвам изказването си, е към парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Уважаеми колеги, аз Ви предлагам да не участвате в гласуването на тази комисия, просто не участвайте. А това е един въпрос, на който ГЕРБ – правилно отбелязахте, господин Христо Иванов, са си отговорили в миналото правителство и са си платили цената за това, и продължават да я плащат. Сега този въпрос се поставя на Вас, господа отдясно, Вие трябва да отговаряте на него, така че решението за тази комисия

По-скоро този въпрос е свързан с изказването на господин Дилов. Казахте, че ДПС е участвало в сформирането на всички досегашни български правителства с едно изключение. Това значи ли, че официално признавате, че ДПС е участвало в сформирането и на трите правителства на Борисов и ГЕРБ? Официално признавате ли най-сетне? Други реплики? Заповядайте, господин Йорданов. Господин Дилов, прекрасно е, че отново се опитвате да обедините някакви хора под някаква шапка, която е във Вашата глава. А и искам да Ви благодаря, защото кой друг, ако не Вие може да направите подобно нещо, имайки предвид

За трета реплика? Няма. Господин Дилов, за дуплика? Благодаря за отношението, колеги. Важно е да няма безразлични. Аз не мога да отговоря официално на въпроса, който ми задавате, мога да отговоря като журналист и наблюдател. Да, очевидно ДПС участваше в трите правителства. Да, очевидно ДПС и в момента има свои представители във важни агенции в цели сектори. Не ме карайте да Ви поставям в неудобното положение и да Ви кажа кои са те. (Ръкопляскания от това няма никаква драма. Аз не виждам каква е драмата?! Понеже всички говорите против лицемерието, предлагам Ви да спре това лицемерие. Имаме близо половин милион български турци, които обичаме, живеем заедно с тях, с които празнуваме Курбан байрам в момента – надяваме се да ни поканят да хапнем агнешко – да, това е нормално. Просто защо го крием и защо го маскираме? И целият този разговор се върти около едно име и то е името на господин Доган с всичко добро и лошо, което то носи, както всеки един български политик. Господин Йорданов, господин Тошко, никога не съм се явявал по друг начин на избори, освен като представител на „Гергьовден“, на която Вие също бяхте учредител. Никога! Просто проверете. Никога не съм участвал в този парламент като представител на друга политическа партия. Винаги съм представлявал „Гергьовден“. Това е темата. Никого не обединявам, не обединявам, тоест не слагам никой под някаква шапка. Зад мен стои резултатът на тази шапка. Ето тези хора, които са подредени тук, бяха произведени с едно гласуване, което видяхме вчера. Каква шапка да слагам аз?

Не съм много силен по аритметиката, но не излизат гласовете. Така че не слагам никого под никаква шапка и не виждам нищо срамно в това, дайте да си го кажем. Господин Зарков прекрасен призив

Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа! Дотук разбрахме много неща заради комисията „Росенец“ – формално. Разбрахме кой е промяната, кой е подмяната, разбрахме кои са партии на протеста, кои са партии на непротеста, кои са статуквото, кои имат намерение сега да са статуквото. Разбрахме душевните дълбини на господин Доган, какъв е господин Прокопиев, за господин Борисов не знам защо никой не се сеща. Въобще научихме толкова много неща покрай предложението на „Демократична България“ да има просто една комисия за разследване на случая „Росенец“. Обърнахте целия политически живот с хастара нагоре заради една комисия, припомняйки си какво ли не, опитвайки се да целеположите кой как ще гласува, как ще управлява. Ама Вие сте уникални – това наистина го правите 30 години. Ние бяхме кофти пичове, ама сега ще Ви пооцапаме и Вас, за да видят, че сте като нас, и после защо да ходите да гласувате? Така и 33 пъти да се правят избори, отгоре ще изплува една и съща пяна. Това го казвам и за партиите от миналото, и за партиите от бъдещото, и за партиите от настоящето, така че с взаимното мацане, няма да стигнем много далеч. И да, някои колеги като господин Биков, при цялото ми уважение това не е повод за реплика, може би са били твърде млади. Но юначният кмет на София Бойко Борисов – бутащ барбекю, искаше да направи същото – твърдеше, че е искал закон да има. Тогава пък другият лирически герой, който слушахме допреди малко колко е талантлив – и най-вероятно е, каза: ако му стиска да дойде. Има Гугъл, чукнете си, ще видите репликите. И се похвали с овчарското куче, подарено му за рождения ден през 2004 г., и каза: то си вади също хляба като охранител подарено за рождения му ден от онзи другия, бутащия. „Аз не крия, че се занимавам с бизнес“ – каза господин Доган тогава, но поне не се занимавам с контрабанда, рекет и комисионерство.“ Добре ли помня, дами и господа, или нещо сбърках? Така че хайде да спрем с тази глупост и да гласуваме „за“ или „против“ комисията иначе може да си отживеем тук. Благодаря Ви, господин Бабикян. Реплики? Няма. Други изказвания? Заповядайте господин Чолаков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Не знам дали ще мога да бъда полезен с предложението, което смятам да направя, но гласувах против дневния ред днес. Даже мислех да взема обяснение на отрицателен вот, но нямаше време тогава, така че може би сега ще споделя защо. Смятам, че точки две, три и четири, колеги, от дневния ред днес са точки, които са – как да кажа – прерогатив на изпълнителната власт. Всички тези въпроси много по-лесно можеха да бъдат решени с едно депутатско запитване от който и да е народен представител до съответните министри в служебното правителство, които щяха да отговорят фактологично. Случаят щеше да бъде изяснен и нямаше Народното събрание да става арена на този дебат, който виждаме в момента, който е крайно непродуктивен и който залага мини под нашата работа още в първия ден. Нещо, което всички казахме вчера, че не искаме. искаме. И проектът за решение за временна комисия за „Росенец“, и временна комисия за разкриване на факти и обстоятелства при МВР, каквото там е правило, и временната комисия по ревизия – има в момента служебно правителство. Служебното правителство има всички прерогативи, има всички сведения и всички факти, за да установи това, което Вие искате. Няма нужда да се прави анкетна комисия по който и да е въпрос, която анкетна комисия в крайна сметка ще вика министрите, тя няма какво друго да направи освен да вика същите тези министри, да им задава въпроси и да става арена на политически спорове, политически дебати, скандали и да се всяват тези раздори в момента, които вчера, пак казвам, всички казахме, че не искаме. Моето предложение е тези три точки да бъдат отклонени. Наистина Ви го казвам, да бъдат отклонени, защото те внасят напълно излишен миниращ работата на 46-ото народно събрание, както беше минирана работата на 45-ото. Има служебно правителство, на което могат да бъдат зададени тези въпроси. След една-две седмици, дай боже, ще има ново правителство, което със сигурност ще се посвети на тези теми и ще може да ги анализира фактологично – в дълбочина. Дайте да не натоварваме законодателния орган с действия, които могат да бъдат извършени за няколко дни от органите на изпълнителната власт. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа заместник-председатели! Уважаеми господин Бабикян, нямах намерение да се изказвам изобщо по тази тема, тъй като ми е далечна, но Вие говорехте нещо за хастара. Цялата работа е, че вече ще го скъсаме накрая този хастар и виждате докъде се стигна да се предлага всичко това, да се превърне в едни въпросчета към министри, на които те ще отговорят протоколно. Нека да гласуваме да прекратим тази дискусия. Видяха се мненията на политическите сили. Нека не скъсаме наистина хастара на това Народно събрание с тази дискусия. Благодаря Ви, госпожо Председател.

Уважаема госпожо Председател! Ще пренебрегна въпроса, между другото, който е извън контекста на репликата по отношение на маските в залата, защото някои хора тук се задушаваме с тези маски, а други са без тях. Вие преценете как ще процедирате. Репликата ми е следната. Уважаеми господин Чолаков, след като чухме преди малко едно признание, че сте били в непрекъсната колаборация с ДПС, сега виждаме от Вас и един отказ да има парламентарни комисии, които да обследват факти и обстоятелства. Това нещо не е чуждо за Вас, за Вашата парламентарна група. С Вашето изказване преди малко Вие доказахте, че не искате под никаква форма, категорично да има такива комисии, особено когато тези комисии, господин Чолаков, няма да са под Ваша опека, няма да са под Ваше председателство, няма да оформяте докладите, няма да подменяте фактите. Това нещо го правите Вие тук отново като поредно признание за това какво всъщност сте вършили в 44-тия парламент и как сте замазвали очите на хората за всички проблеми, които сами сте създавали, за да се стигне до тази корупционна среда и всичко това, което оформи мнозинството в залата. Това е истината. Аз благодаря, че след като си признахте за една колаборация, през Ваш член на парламентарната група, сега отново отказвате да има такова нещо – даже имате наглостта да го предлагате на Народното събрание. Аз призовавам останалите колеги да гласуват по проекта за решение такъв, какъвто е, след това кой каквото иска да внася, но така или иначе истината повече не може да бъде замитана. Вие го знаете много добре и именно точно от това Ви е страх. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. За трета реплика – заповядайте,

на какво обсъждането на трите комисии пречи точно в работата на Народното събрание? Все още няма парламентарни комисии, които да са съставени, ГЕРБ не са се напънали да внасят прекалено много законопроекти, така че да пречим на техните законопроекти. Тоест вероятно на господин Чолаков му се приключва днес по-рано, защото има някаква по-спешна работа или вероятно в тези комисии ще се обсъждат теми, които не са удобни на парламентарната група на ГЕРБ. Например темата за ревизията на властта и управлението през последните пет години. Вероятно това е голям съществен проблем, който цели да прикрие и да приключи бързо работата на Народното събрание. Или например комисията „Росенец“, или например комисията за полицейското насилие, което също ще разследва факти и обстоятелства, случили се по време на протестите и по времето на управлението на ГЕРБ. Така че вместо да се опитваме да претупваме работата на Народното събрание, нека да върнем парламентаризма. Всъщност тази сграда да се превърне в терен за дебат, терен за сблъсък на мнения и на идеи и терен за разкриване на истината, защото най-важното нещо

Хич не ми се щеше колеги да се налага да правя дуплика – не знам защо го предизвиквате. ГЕРБ ще подкрепи тези комисии, както ги подкрепи в миналото Народно събрание – нямайте съмнение. Опитах се да направя едно конструктивно предложение, което не знам защо беше възприето по този начин. Има служебно правителство, на което всички въпроси за „Росенец“ или за каквото искате, могат да му бъдат зададени и то да отговори с факти. Парламентарната анкетна комисия няма какво друго да прави, освен да вика министри, тоест едно и също. В момента в тези комисии, които създаваме, някъде около 70 – 80 колеги най-малко оттук присъстващите ще бъдат ангажирани. Госпожа председателката одеве прочете внесените законопроекти – за социални въпроси, за икономически въпроси, и не мога да разбера защо смятате, че 80 души народни представители трябва да участват в комисии по въпроси, които могат да бъдат решени от служебните министри за няколко дни, вместо да се посветим на социалните и икономическите въпроси, за което сме поели ангажимент към българските граждани. Не можах да разбера защо по този начин се интерпретираха интерпретираха моите думи, моето предложение?! ГЕРБ ще подкрепи комисиите с пълното съзнание, че от тях няма да произлезе нищо, както не произлезе от предишните комисии и българският народ отново ще бъде разочарован. Аз искам резултат, а не конфликти.

Благодаря ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Като че ли е разбираем този дълъг дебат по тази много лесна тема – предложението за два казуса на една и съща територия като област да не бъдат включени в една и съща комисия. По-важно е като че ли да се замислим защо някой не иска да бъдат в една и съща комисия. Защото единият казус е чисто политически, а другият казус е чисто правен и когато комисията си свърши работата, ще стане ясно за какво говорим. Ако темата „Росенец“ не беше станала толкова публична, може би някой кръг хора щяха да пребивават все още неофициално във властта. А „Росенец“ сиреч ДПС, беше трамплин да дойдат директно във властта, официално във властта. Това е основното. Затова някой не иска да съберем двата казуса в една комисия, което е абсолютно логично, за да не би правният казус да изгори политическата тема в тази комисия. Нека се замислим и тогава да гласуваме. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Садъков. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Изслушах внимателно дебатите. Въпреки че пикът на изказванията премина и всеки каза своята теза, аз искам да обърна внимание на един факт най-тежкото и най-уродливото лице на българската политика е, когато се възползваш от инструментариума на популизма, особено популизма, който е свързан с определени националистически настроения. Искам да кажа на колегите отдясно: колкото и да се опитвате, както и да се опитвате да прикривате определени неща, да се правите на хора с желание да изкарате истината наяве с образа на многострадална Геновева тук пред всички, истината е една и съща – просто няма как да я прикриете, колеги. Истината е, че Вие се възползвате от инструментариума на този популизъм и всяка парламентарна група тук ще гласува от позицията на това какъв политически дивидент от гледна точка на популизма тази парламентарна група ще получи и начина, по който ще защити своята политическа теза пред своите избиратели. Ето това е проблемът. И това вече пречупва обективното отношение към всеки един въпрос, който ние разискваме тук. Това е голям проблем пред целия парламент за всеки един казус! Заради това се правят тези комисии. И още нещо. Колкото и да се опитвате и по какъвто и начин да се опитвате да обясните защо темата за „Буджака“ не трябва да се смесва тук с темата за „Росенец“, ще Ви кажа: не искате да я смесвате, защото от гледна точка на популизма за „Росенец“ много по-ясно ще изпъкне темата за „Буджака“! Искате отделна комисия! Затова няма да има интерес.

Всеки непредубеден зрител разбира за какво става въпрос. Ето това нещо трябва да се пречупи. Трябва да го пречупите и в себе си, за да върви българската политика и българският парламентаризъм напред. Няма да стане с темата за „Росенец“.

Няма. Закривам дебата. Постъпило е предложение от господин Али за допълване на наименованието и на предметния обхват на Решението. Искате ли да Ви го изчета отново, или той вече го представи и Ви е достатъчно?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ предлагам за

Благодаря, госпожо Председател. От името на коалиция ГЕРБ-СДС предлагам Даниел Митов и Жечо Станков за членове на Комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. От „БСП за България“?

предложение за заместник-председател? Никой не предложи. Комисията трябва да се състои от председател, заместник-председател и членове – поне така гласувахме преди малко. Председател беше предложен от „Демократична България“.

Няма проблем. Ние предлагаме Светослав Колев за заместник-председател.

моля да гласувате така предложените кандидатури. Гласували 209 народни представители: за 207, против 1, въздържал се 1. Предложението е прието. С това и тази точка от дневния ред е приключена.